Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Austatud Vabariigi Valitsuse liikmed! Head infotunni jälgijad! Alustame 1. juuni, lastekaitsepäeva infotundi ja kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli.

Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja siseminister Kristian Jaani. Head ametikaaslased, kuna on laekunud 12 teemat, mille mille kohta te soovite küsida, siis mul on teile palve järgmiseks koostööraamistikuks. Teeme iga küsimuse juures ühe täpsustava küsimuse ja ühe lisaküsimuse. Ma loodan, et see sobib. Aitäh teie lahkele loale! Hakkame pihta! Esimene küsija on Riigikogu liige Kalvi Kõva, vastab peaminister Kaja Kallas, teema on metsandus. Kalvi Kõva, palun! Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea peaminister Kaja! Me teame, et Eesti on metsarahvas. Me teame, kui palju meile mets annab väge ja jõudu ja võimu.

selle suure eesmärgi poole püüelda ja liikuda, et Eesti mets oleks kaitstud. Nüüd, nädalakene tagasi tegi keskkonnaminister ootamatult meile,

Esiteks, see otsus suurendada Riigimetsa Majandamise Keskuse raiemahtusid ujub kindlasti vastuvoolu ega lähe selliste üldiste eesmärkidega kuidagi kokku. Nii nagu te ise ka väga hästi ütlesite, mets on meie suur vara ja seda me peame hoidma. Raiesurve Eesti metsadele peab vähenema ja alustada tuleb just riigimetsadest. Me oleme

Keskkonnaministeeriumi fookus peaks olema sellel, kuidas parandada meie metsade majandamise jätkusuutlikkust. Tuleks vaadata, mis on kitsaskohad, mida tuleb teha, tuleb teha, et meie metsad ikkagi püsiksid. Ma ütlesin ka, et keskkonnaminister tegi selle otsuse kiirustades ja oleks pidanud asja laiemalt arutama. Probleem on aga selles, et see iseenesest on puhtjuriidiliselt keskkonnaministri enda otsus. See ei ole valitsuse otsus, see on keskkonnaministri otsus. Minu soov on seda teemat laiemalt arutada. Meil on ka metsanduse arengukava, mida on pikalt erinevate rühmadega arutatud. Seda veab tegelikult keskkonnaminister

mõnevõrra teisest valdkonnast. Minu poole on pöördunud ridamisi kodanikke ja me oleme fraktsioonis seda [teemat] arutanud, ent meil ei ole seda teadmist. Me oleme kuulnud, et jätkuvalt saabub üle Eesti piiri Venemaalt Eestisse väga palju metsa,

Sellega on üks suur segadus. Kui te oleksite nii hea ja natuke seda asja valgustaksite, niipalju kui te saate. Ja kui teil on mingit informatsiooni, mis kannab AK templit, siis äkki te oleksite nii hea saadaksite selle mulle. Mind huvitab. Aitäh!

olid. Puit ise ei ole sanktsiooni all. Sanktsiooni all on see transport. Nii et kui tegu on ettevõtetega, kellel on lepingud, aga näiteks Eesti ettevõtjad veavad, siis see ei lähe selle sanktsiooni alla. See on see materjal, need on numbrid, mis mul on.

küttepuit on iseenesest väga oluline komponent kogu kliimapoliitikas ja rohepöördes. Teisalt möönan ka mina seda, et metsade majandamisel tuleb järgida keskkonnanõudeid

rohkem rangelt kaitstavaid metsi. Te tulite oma kolleegidega kokkusaamiselt. Mis te arvate, kas tegelikult peaks ikkagi metsade metsade kasutamist üleeuroopaliselt arutama? Ja võib-olla peaks ikka iga riik eelkõige oma kodus asjad korda tegema, enne kui tullakse naabreid õpetama, kuidas nende metsa peaks majandama ja milleks seda tuleks kasutada? Kaja

on ka meie huvi ju metsi hoida. Metsad on suured süsinikusidujad ja tegelikult muudavad kogu elukeskkonda puhtamaks. Ka igasugused puidutooted on süsinikusidujad. Ja kuna eesmärk on ka süsinikuneutraalseks saada, siis puidul on väga

juurde istutada. Meil on ju ka veel inimesed, kes siin Eestis elavad. Selles mõttes need on suured vaidlused. Ka Frans Timmermansiga kohtudes sai nendele asjadele tähelepanu juhitud [ja öeldud], et meil ei ole midagi selle vastu, et me muudame keskkonda puhtamaks. Meil ei ole midagi selle vastu, et metsi Euroopas kogumina oleks rohkem, aga kõik sellised eesmärgid ja sammud peavad olema realistlikud ja peavad võtma arvesse seda, et meil on suur metsatööstus, kus on inimesed tööl. See on regionaalpoliitika osa tegelikult:

Suur tänu! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi teise teema juurde. Küsimuse esitab Riigikogu liige Helle-Moonika Helme, vastab peaminister Kaja Kallas ja teemaks on olukord riigis. Helle-Moonika Helme, palun! Eesti on teie juhtimisel saanud jälle üheks Euroopa rekordihoidjaks: värsketel andmetel on Eesti inflatsioon juba üle 21%. See tähendab, et inimesed kaotavad iga 100 teenitud euro pealt rohkem kui 21 eurot.

Sügisel ähvardab Eestit veel pretsedenditu hinnatõus, seda ennustavad kõik analüütikud ja seda on öelnud ka Eesti Pank. Kas oleksite nii hea ja ütleksite siin ja praegu meile ja kõigile [teistele], kes teid praegu vaatavad ja kuulavad – pensionäridele, suurperedele, miinimumpalga ja keskmise palga saajatele, töötutele, haigekassas mitte kindlustatutele, keda on umbes 65 000, loetelu võiks veel jätkata –, ja nimetaksite konkreetselt kokkuhoiukohti, mis neile inimestele on jäänud? Mille arvel see kokkuhoid peaks tulema? Aitäh,

seda säästu saavutada. Kõik on juba niigi läbi mõeldud. Nii et ongi väga keeruline. Aga teine asi, mille ma tahan ära korrigeerida, on see, et inflatsioon ja just energiahindade tõus paraku ei puuduta ainult Eestit. See puudutab kogu maailma. Ja siin on mitu põhjust.

võimalusele kokku hoida. Aga millest tuleneb hind? See tuleneb nõudluse-pakkumise vahekorrast. Kui nõudlus väheneb või jääb samaks, siis on võimalik, et hinnad tulevad alla. Mis on positiivne? Kui vaadata kogu maailmapilti, siis positiivne on see, et energianõudlus kogumis

pensionäridele rohkem raha kätte. Ja igal juhul me peame vaatama järgmisesse talve, kuidas me saame inimesi niimoodi aidata, et me kõik koos selle raske aja üle elaksime. Aitäh! Palun nüüd täpsustav küsimus, Helle-Moonika Helme! Aitäh! Ma siiski vaidleksin vastu, kontekst oli küsimusel ikkagi väga õige. Energia hinna tõusud ju toovadki kaasa kõik ülejäänud hinnatõusud ja sealt edasi vallanduvad kõik need protsessid, mis vallanduma peavad. Te üritasite järjekordselt vastutust endalt ära veeretada, rääkides inflatsioonist, ütlesite, et inflatsioon puudutab kogu maailma. No tore! Te tõite põhjuseks sõja. No tore! Aga vaatame reaalsust! Kuidas on juhtunud, et

Ma ikkagi küsiksin, mis teie plaan inflatsiooni ohjamiseks on. Teie seisukoht on siiani olnud, et midagi ei pea tegema. Kas te jääte oma seisukoha juurde?

Miks te olete nii kalk ja hoolimatu? Tegelikult on ju nii, et riik on täpselt nii rikas kui tema vaeseim kodanik. Kaja Kallas, palun!

Kui võtta kümne aasta tagune aeg, siis see näitaja on vähenenud 17%-lt 2,2%-le, mis näitab seda, et tegelikult absoluutses vaesuses inimesi on meil [vähem], me kõik saame paremini hakkama. Aga nagu ma ütlesin, need hinnatõusud on

Teiseks, suuremates riikides kasutatakse üldiselt fikseeritud hinnaga elektripakette. See tähendab, et hinnad ei kõigu. Aga meil on just see, et oluline osa inimestest ostab börsihinnaga elektripakette

mõjutas see väga selgelt kogu hinnatõusu. See [mõju] jõudis elektriarvetesse ja sealt edasi. Kolmandaks, Eesti majandus on teiste Euroopa majandustega võrreldes väga kiiresti pandeemiakriisist taastunud. See on just nimelt Eesti valitsuse valitsuse teene, sest me hoidsime ühiskonna avatuna ja kõik ettevõtted said toimida. Enamus ettevõtteid, enamus majandussektoreid, välja arvatud nägid väga suurt kasvu tänu sellele, et ühiskond oli avatud ja kõik said tööd teha. See loomulikult tekitas juba täiendavaid hinnasurveid erinevatele teenustele just sellel põhjusel, et nõudlust oli rohkem

pensionisüsteemi ja teise pensionisamba raha tuli turule, lõi inflatsiooni veelgi rohkem üles. Kordan üle: inflatsioon tähendab seda, et sul on liiga palju raha ja liiga vähe kaupu-teenuseid.

teie suust tulevad ainult kõlavad ja uhked loosungid: meie teeme või meie tegime. Teie oma üle 7000-eurose palga juures tõenäoliselt absoluutselt ei mõista

Te räägite, et inimesed peavad valmistuma selleks, et mõtleksid ise, kuidas oma kulusid vähendada. Olge hea: kui kütuse hind on kõrge, elektri hind on kõrge, toasooja ehk siis küttepuude hind on kõrge,

kuidas oma energiatarbimist vähendada. Kui teie seda teete, teie naaber seda teeb, meie seda teeme, siis nõudlus energiakandjate järele väheneb. Ja kui nõudlus väheneb ja pakkumine jääb samaks, siis hinnad ju tulevad alla, sellepärast et turul on seda kaupa rohkem. Selle üle paljud saavad mõelda. Tõesti, vaesemad perekonnad, kellel seda ruumi ei ole, seda ei saa.Mina ei saa aru, miks te üldiselt energia säästmisele vastu olete. Need, kellel on võimalik läbi mõelda, kuidas seda teha, võiksid seda ikkagi teha.

on odavamad.Me tegeleme sellega, et vaadata, kas ka gaasi on võimalik ühiselt osta, et sedagi hinda alla kaubelda. Kõikide selliste suurte teemadega me tegeleme valitsuse tasandil, seda me saame teha. Nii et seda me püüame teha, et saada neid kulusid

Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Nüüd oli jälle olukord, kus mina kujutasin ette, et mina saan küsida ja minister peaks vastama, aga minister hakkab jälle ise mulle küsimusi esitama. Ma tahaksin üle täpsustada, kas vahepeal on midagi muutunud. Kas infotunni formaat on

retoorilised küsimused, siis nii on. Aga veel kord: ma ei näe hetkel vajadust sekkuda sellesse sisulisse diskussiooni. Aga teil on õigus: Riigikogu liige küsib ja valitsuse liige vastab, see on infotunni formaat. Aitäh! Lõpetan Metsoja, palun! Liigume edasi kolmanda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Andres Metsoja, sellele vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on taas metsanduspoliitika. Andres Metsoja, palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Kui Kui peaks olema võimalus kunagi minna härra Suti ja Savisaarega metsamatkale, siis ma soovitan teil mitte seda teha. Mulle tundub, et ma ilma matkata olen eksinud, see võib vabalt metsas juhtuda.

on tulnud välja algatusega ja teinud ettepaneku ajutiselt suurendada raiemahtusid, et leevendada Eesti tööstusettevõtete arvatavat toormepuudust. Selle peale, ma saan aru, härra Savisaar keskkonnaministrina haaras härjal sarvist ja tegi ära. Nüüd me oleme olukorras, kus see on vastuolus eelkõige koalitsiooni poliitikaga, koalitsioonileppega.

Kuidas need asjad on ja kas mingisugune juhtimine selles protsessis toimub? Kui jah, siis tahaks natuke aru saada. Suur Kaja Kallas, palun! Aitäh! Otsus suurendada Riigimetsa Majandamise Keskuse raiemahtusid ujub vastuvoolu ja ei sobi kuidagi sellesse suuremasse pilti, mis meil metsanduses ikkagi on olnud. Meie seisukoht on olnud see, et raiesurve Eesti metsadele peab ja alustada tuleb just Riigimetsa Majandamise Keskusest. Nii et ma olen seisukohal, et

väljapanek ja avalik arutelu, mis peaks toimuma augustis. Peale seda analüüsitakse tehtud ettepanekuid ja vajadusel täiendatakse keskkonnamõjude hindamise aruannet ja ka arengukava eelnõu. See peaks toimuma septembris. Edasi kooskõlastavad selle aruande erinevad asjaomased asutused, see peaks toimuma oktoobris, ja peale seda kontrollitakse, kas kõik vastab nõuetele. Kui vastab, siis saab selle aruande kinnitada

Jah, puhtjuriidiliselt on see keskkonnaministri otsus, see ei vaja valitsuse otsust. Aga selline suure mõjuga otsus, eriti arvestades seda, et see [riivab] koalitsioonilepingut, peaks olema läbi arutatud koalitsioonis ja miks mitte

kes annab töökohti väga paljudele inimestele ja on selles mõttes ka regionaalpoliitiliselt oluline tegija. Metsanduse arengukava mõte ongi olnud kõiki neid tähtsaid huvisid kaaluda ja teha seda võimalikult avalikult.

mis on õige otsus ja vältimatu otsus. Samal ajal see tõstab lauale kohalike kütuste vajaduse, sest september on peagi ukse ees, kütteperiood on algamas. Me teame ka seda, et meie põhjanaabrid on olnud väga tugevas sõltuvuses Venemaa puiduressursist.

Kas teil on pilt ees või kas valitsusel on pilt ees meie biomassist, kui me räägime hakkepuidust, selle kasutamise võimalikkusest seotuna võib-olla teiste ressurssidega, näiteks turbaga?

palun! Aitäh! Kõigepealt: kõik need katlamajad, mis kasutavad puiduhaket, ei kuulu riigile. Need kuuluvad erasektorile või kohalikele omavalitsustele. Selles mõttes ma ei oska teile detailselt vastata, kui palju nad on puiduhaket

valikuks on võib-olla hoopis põlevkiviõli, kui soovitakse kasutada mingit muud sisendit. Ja ma tean, et erinevad ettevõtjad selle peale mõtlevad, just sellepärast, et hinnad on nii kõrged.

nagu te ütlesite, fossiilkütuste ja elektrienergia kallinemine, teiseks küttepuidu, sealhulgas ka puiduhakke varude vähenemine just kohalikel energiatootjatel keset kütteperioodi, kolmandaks, kevadsuvisel perioodil raiete peatamine,

nõudluse kasv on tõesti olemas ja see tähendab, et otsitakse uusi toormeallikaid Venemaa ja Valgevene puidule alternatiiviks. See kõik mõjutab kogu seda olukorda. Ja on ka looduskaitseliste piirangute järkjärguline suurenemine – ma räägin kogu piirkonnast. Nii et

tooraine osas, et aidata Eesti tööstusettevõtteid. Kui ma nüüd kuulsin teie vastust, et valitsus tegelikult pole seda arutanud, siis mul tekib küsimus, kas emb-kumb minister on pannud selle teema arutelu valitsuskabineti teemade arutelu järjekorda.

Aga tegelikult on mõlemad teie valitsuse liikmed. Ja kuna ettevõtlusminister on selle ettepaneku teinud, siis küll nagu eeldaks, et mingi arutelu on ikka olnud enne, kui tehti otsus sellele vastu tulla, või on vähemalt pandud see [küsimus] kabineti teemade järjekorda ootele. Siis tulevad mõlemad ministrid arutama seda valitsuskabinetis tervikuna,

ettevõtjatega kohtudes ka selliseid ettepanekuid teeb. Aga keskkonnaminister, nagu te ise teate, olles seda ametit pidanud, seisab ja peaks seisma ka keskkonnahoiu ja loodushoiu eest. Igaühel on valitsuses oma roll. Aga seda ma ei oska teile praegu vastata, kas see teema on meil ootekastis. Sellisel kujul me seda valitsuses jah arutanud ei ole.Tõesti, juriidiliselt on see ühe ministri otsus, see on keskkonnaministri otsus. Meie palve on olnud seda arutada ikkagi laiemalt. Kui see ettepaneku mõte koalitsiooninõukogus tekkis, siis me ütlesime, et meil on vaja veel arutada, mis sellega saab. Aga nii on, et iseenesest puhtjuriidiliselt seda saab otsustada üks minister. Ja kuna see minister on teinud selle otsuse, siis tema selle otsuse eest loomulikult ka

valitsuse heakskiitu, erinevad vaated tulevadki välja. Ent antud juhul, jah, on tegemist keskkonnaministri ühepoolse otsusega. Minu hinnangul on metsanduse arengukava, mida te ise ka teate, olete ju ministeeriumis sedasama arutelu vedanud, üks väga kõva pähkel ja puudutab väga paljusid erinevaid huvisid, nii avalikke huvisid kui ka erahuvisid. Seetõttu seda tuleb väga laialt arutada, et saada võimalikult laiapõhjaline ühiskonna konsensus või kompromiss. Loomulikult kõiki huvisid üks ühele toetada ühele toetada lihtsalt ei saa. Ühelt poolt on looduskaitselised huvid, et meil oleks metsad, teiselt poolt on ettevõtjate huvid. Seda kõike tulekski kaaluda metsanduse arengukava raames. Aitäh!

kohustuse hätta sattunud inimestel kuue kuu jooksul laenu maksta toimetulekutoetuse kaudu, siis küsimus on lihtsalt selles, mida see tähendab teistele. Ja see on panga soovitus, mis esitati. Suur

tulevikuvaates ikkagi vastutustundlikuma rahanduspoliitika juurde naasta ja seda, et me ei pingutaks laenu võtmisega üle. Ka Eesti Panga president eile rõhutas, et

õige öelda, et ajast ja arust on vastupidine suhtumine, et saab justkui laenu võtta ja selle abil odavalt ja lõputult finantseerida jooksvaid kulutusi. See kindlasti oli eile Eesti Panga poolt oluline toimetulekutoetuse meede, mida te oma küsimuses puudutasite. Ilmselt vajab veel üks kord selgitamist, et see on Sotsiaalministeeriumi ettepanekul sisse viidud muudatus ja selle tulemusel kindlasti riik ei hakka maksma kellegi laenumakseid. Sellist olukorda ei teki ka selle parlamendis vastu võetud seadusemuudatuse järel. Toimetulekutoetus on ikkagi mõeldud ajutiseks leevenduseks nendele inimestele, kes on hätta Selle muudatuse järel ei võta riik endale kohustust hakata kuidagi kellegi laenu maksma. Seda ei ole. Inimene ikkagi ise vastutab oma laenu eest. Küll aga on tõesti võimalus nendel inimestel, kes muidu võiksid hätta

arvutamisel võetakse arvesse ka neid pangamakseid, mida inimene tegema peab. Ja kindlasti on ikkagi tegu tõepoolest ajutise meetmega,

võimalik inimene ehk ka sotsiaaltöötaja nõu kohaselt suunata uuesti sellisesse ellu, kus ta oma muredega hakkama saab. Aga jah, veel kord: pangamakseid ei hakka ka toimetulekutoetuse reeglistiku muudatuse järel riik kuidagi tasuma. Ja Ja nüüd täpsustav küsimus, Helmen Kütt, palun! Suur aitäh! Ma arvan, et toimetuleku[toetuse] maksmist ja seda, milliseid kulusid võetakse arvesse ja millise uue seaduse järgi, ma ilmselt tean teist paremini, aga ma ei välista, et te olete need asjad endale selgeks teinud.

Jätkuvalt: teie vastusest ma saan aru, et Eesti Pank eksis oma hinnangu andmisel, sest see oli kõik mõeldud teisiti. Eesti Pank, vaadates seaduseelnõu, andis selle hinnangu. Mina loen konkreetselt seda, mis on Eesti Pank öelnud.Ja veel kord: ma arvan, et inimesi tuleb aidata, kui nad satuvad raskustesse, kui on oht kodu kaotada. Aga see meede, mis praegu on, ei ole kindlasti kõige õigem meede aitamiseks.

Ilmselt te mulle rohkemat vastata ei oska – lihtsalt selle tõttu, et me jääme eri seisukohtadele. Mina loen Eesti Panga arvamust ja esitan selle põhjal küsimusi, teie räägite sellest, milline on toimetulekutoetuse meede. Seda ma tean.

et ei jääks kellelegi eksitavat arusaama, nagu hakataks pangamakseid tasuma. Seda tõepoolest ei ole.Ma seda ei ütleks, et Eesti Pank oma arvamuses eksis. Minu teada

muudatust ja leidis, et kui võetaks arvesse ainult intresse, siis tekiks olukord, kus olulises eelisseisus oleksid need, kes on väga värskelt kodulaenu võtnud ja kelle intressimaksed on oluliselt suuremad. Seetõttu nad ei pidanud põhjendatuks seda osa Eesti Panga arvamusest arvamusest arvesse võtta. Aga tõesti, see on muudatus, mille puhul on eesmärk ennetada ja leevendada neid riske, mis muidu inimestel keerulistesse olukordadesse sattudes tekkida võivad, leevendada või vähendada neid mõjusid, millele ka Eesti Pank viitab.

Tõsi on see, et nii nagu iga seaduse puhul, tuleb ka selle muudatuse puhul paari aasta järel teha analüüs ja vaadata, kas see on eesmärgipäraselt tööle hakanud. Tuleb teha vahehindamine ja kui vajadus on, siis tuleb selle järel teha ka muudatusi. Ma arvan, et praegu, kui viimaste kuude jooksul on toimetulekutoetuse saajate arv tegelikult päris kiiresti kasvanud ja ilmselgelt on ajad, kus inimestel on keeruline,

See on arusaadav, teema puudutab inimeste elu ja tervist kõige raskemal hetkel, kui see peaks saabuma. Sellest ka minu küsimus.Me ju teame, et hinnangud asjade seisule antakse alati tulemuste alusel, selle alusel, kuidas tulemused vastavad püstitatud eesmärkidele või siis olukorra tekitatud vajadustele. Elanikkonnakaitse osas on meil üldiselt teada, mis seis meil on. Meil ei ole seniajani selgeid eesmärke väga praktilistes [küsimustes]. Meil on olemas seletus, miks see niimoodi on. Aga kui me võtame konkreetselt, siis kas iga Eesti inimene teab, millal ja kui palju näiteks tema linnas saab

Juhan Lasnamäel või Nõmmel, Peeter Pärnus Raekülas peab teadma, kus kohas see asi on. Väga palju on tehtud, ma pean ütlema. On näha olnud Siseministeeriumi asutuste tegevus, näiteks konkreetselt Pärnus kaardistati asju. Ja teavitustöös on asjad väga head. Aga Postimehes ilmus Päästeameti juhi intervjuu, mis oli väga kummaline. Intervjuu oli hea, aga mõned kummalised asjad: riigi ülesanne on näidata ohtudele, rääkida probleemidest ning anda nõu, aga sellest edasi algab inimese vastutus.

otsuseid, et elanikkonnakaitses ka reaalseid samme astuda, ja see on olnud väga positiivne. Lisan repliigina siia juurde, et kui me räägime elanikkonnakaitsest, siis selle aasta lisaeelarves on 17 miljonit Päästeametile ja põhimõttelisi otsuseid

selle intervjuu juurde, millele te viitasite –, kui me räägime prioriteetidest, mida me elanikkonnakaitses tahame nüüd lähiajal väga kiiresti ja väga hea tempoga ära teha, siis need prioriteedid on sellised. Kõigepealt on ohuteavitus, varjumine, ulatuslik evakuatsioon, kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse tõstmine – just äsja, eile

teadlikum, oleks teavitatud, oleks teadlik, millised ohud teda ees ootavad ja kuidas ise valmis olla. Vastutus ongi see, mida inimene ise teeb, olles teadlik, millised võivad olla võimalikud ohud, alates sellest, et tuul puhub vahel liiga kõvasti või kuskil võib vesi uputada, elekter võib ära kaduda. Kui inimene on nendest ohtudest teadlik, siis tal on tõepoolest ka vastutus ise astuda samme, et paremini valmis olla teatud kriiside lahendamiseks. Ka meie siseturvalisuse arengukavas, mis on vastu võetud ja ka siit Riigikogust läbi käinud,

Mulle tundub, et siin on natukene ebaõnnestunult läinud need asjad. Aga ma küsiksin nüüd üle. Mul on kahtlane tunne, et teie ei jaga päris sellist hoiakut.

avalik varjumiskoht on ja on ta riigi omandis või näiteks kohaliku omavalitsuse omandis olev varjumiskoht. Nii et need esimesed neljas suures linnas kindlasti olema saavad.Aga veel kord: tõepoolest, inimesed saavad ka ise väga palju

Käsitlen edasi sama teemat, kuidas see varjendite küsimus lahendada. On ju selge, et riik ei hakka inimestele varjendeid ehitama. See oleks võimatu ja seda kuskil ka ei tehta. Võib-olla ainult nendes ühiskondlikes hoonetes, mis me nüüd uued ehitame, peaksime varjendid ka tegema. Aga kuidas siis see probleem tegelikult

seda üles võtmas. Võib-olla peaks te natuke kaasa aitama, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saaks need vajalikud seaduseparandused esitatud, et siis kohustada inimesi endid, eriti kinnisvaraarendajaid edaspidi varjendeid ehitama. Ega muul viisil ju tegelikult väga mõistlikku lahendust sellele ei ole. Ja ma näen siin ka seda, et MKM ei ole lihtsalt

oma ametnikkonna ja allasutustega on tõesti väga palju andnud selle jaoks, et elanikkonnakaitse oleks meil hästi arendatud ja ka asutused oleks valmis väga hästi reageerima, kriise juhtima. Me oleme näinud, et Siseministeeriumi valitsemisala asutused on väga hästi erinevate kriiside juhtimisega tulnud. Viimane näide on hädaolukord, mis oli seotud põgenike massilise sisserändega.Nüüd see Soome näide. Tõepoolest, mulle ka see Soome näide meeldib. Seal on väga konkreetselt reguleeritud,

turvalisus maksabki päris palju ja nii see käibki. Veel kord, inimene loomulikult lõpuks maksab ise selle kõik kinni. See tähendab ka seda, et kinnisvara hind tõenäoliselt läheb kallimaks. Aga jällegi, inimelude säästmisel ei tohikski rahast ja hindadest rääkida.

Me teame tänase seisuga, et Eesti suudab toota viimasel kahel kuul elektrit nii palju, kui Eesti tarbib. Kui täna soovida elektrilepingut sõlmida, siis lühiajalise lepingu hind on

See on natuke naljakas. Eesti suudab toota. Nüüd me vaatame, millest see hind kujuneb. 50 miljonit eurot iga kuu saab riik endale CO2müügi kvoodist. Esimese kvartali jooksul võeti inimeste taskust 150 miljonit. Teine pool on ülekoormustasu, mida tänu Eleringile, kes kolmanda liini ehitas Läti ja Eesti vahele, on viimase üheksa kuuga üle 100 miljoni inimeste taskust ära võetud. Seda raha millegipärast meile tagasi ei anta, see on kuskil tegemata töö. Seda, et Läti ja Leedu ei suuda toota, me teame. Nüüd on ka Venemaalt elektri saamine lõppenud, Soome kaudu sealt seda elektrit enam ei tule. Nüüd, teine teema on selle juures, ma lihtsalt tahtsin teile informatsiooniks ka seda poolt tuua, et te siin räägite gaasist ja kõigest muust. Eesti ei tooda gaasiga elektrit, see on Läti ja Leedu küsimus tipukoormuste ajal. Aga minu mure on ainult üks. Kaks nädalat tagasi oli seis selline, et Eleringi juht ütles, et ta seda toru LNG-terminali ja Balticconnectori vahele ei saa sügiseks

kui Riigikogu võtab vastu seaduse, et saab pikemaks ajaks hinnad fikseerida, siis nad saavad tulla hinnaga veidi alla 20–30 eurot megavatt-tunni kohta. See oli see lubadus, mis seal oli. Nüüd ma kutsusin nad uuesti laua taha, et miks on need fikseeritud hinnad nii kõrged.

ei tarbi. Vabandust pika sissejuhatuse pärast! LNG osas me hoiame kogu aeg kätt pulsil. Viimati see oli vist eelmisel nädalal, kui sai jälle selle kohta küsitud. Kõik kinnitavad, et tehakse maailmarekordit selles osas, et need asjad valmis saada õigeks ajaks. See peaks olema nii, et nii Elering kui ka erasektor saab oma asjad valmis, nii et tuleval talvel on meil see LNG-võimekus. Kui

et see ühendustoru tehakse novembriks valmis. See, et keegi lubab, ei ole midagi. Mina ei usalda, tuleb tunnistada.

saada ülekoormustasu ja teenida selle pealt. Aga nagu me teame, et ülekoormustasu ei jõua kuidagi valitsuse eelarvesse, vaid see jääb põhivõrgu omanikule.Aga mul on teine küsimus ka. Te

Räägib Postimees, 31. mai: "Gazpromi tütarfirma naftavedu Eestisse käib täistuuridel. Gazpromi laev punkerdas kütust peaaegu iga päev. Kogused on viimasel ajal suurenenud."

Kas te olete sellest teadlik? Kas midagi tehakse meil selja taga või kõik ongi nii, nagu peaks olema? Olukord on täna ju jõudnud selleni, et Eesti auto veab pigi, üks firma toob pigi. Nüüd on meil asfaldi hinnad laes, kuna muude riikide vedajate pigi meile Venemaalt ei tule. Aga pigi tuleb ju Venemaalt. Ja nüüd on lihtsalt hind [laes] tänu sellele, et ainult Eesti autod veavad ja see on ühe firma käes. Kaja Kallas, Aitäh! Kõigepealt, selle LNG-terminali rajamise osas ma pean tunnistama, et skepsis on mõlemalt poolt: nii erasektoril selles osas, et Elering ei saa valmis, kui ka Eleringil selles osas, et erasektor ei saa valmis. Ettepanek oli ka valitsuse tasandil, et kui mõlemal on see kahtlus ja mõlemal on kulud seoses sellega, siis miks mitte teha sümmeetriliselt seda, et kui üks ei jõua valmis, siis maksab tema teisele trahvi, ja kui teine ei jõua valmis, siis tema maksab esimesele trahvi. Nii saaks seda

naftasanktsioonid said kokku lepitud eile. Sinnamaani ei olnud nafta sanktsiooni all ja kui te vaatate sinna sanktsioonipaketti sisse, siis seal on päris pikk üleminekuaeg, millal see kehtima hakkab. mis puudutab [kõike seda], siis tegelikult varutakse Venemaalt veel asju just sellel põhjusel, et sanktsioonid hakkavad kehtima mingi aja pärast. Enne seda varutakse nii-öelda hoidlad täis. See ei lähe kuidagi vastuollu

raha lihtsalt kiiremini. Nüüd, mis puudutab neid laevu, siis jällegi, see kaubagrupp ei ole siiamaani sanktsiooni all olnud. Sanktsiooni all on olnud Venemaa lipu all sõitvad laevad. Aga probleem on selles, et need laevad ei ole Venemaa lipu

kohta see kokkulepe sai eile tehtud. Seal on ka päris palju erandeid, mis sinna alla lähevad – just selleks, et osal riikidel ei ole üldse võimalik alternatiive kasutada, puudub vastav taristu. Neile anti aeg see taristu välja ehitada ja siis üle minna.

Suur tänu, hea esimees! Austatud peaminister! Tõepoolest, tegelikult oleks ka mina tahtnud kommenteerida seda, et see on lihtsalt piinlik, et meil on мир» vagunid sees. Võib-olla võiks ju sinna külge veel kuskile Georgi lindi ka siduda. Aga küsimus tuleb tõesti ikkagi energia

tõeline väljakutse. Ja siit kõrvalt on ka küsitud, miks on need inimesed välja või kõrvale jäetud, kes halupuid kasutavad. Täna on seis selline, kus ka puidu hinnad on tõusnud

kui palju riigimetsast tuleb just küttepuitu, energiapuitu, ja mis rolli see mängib? Soomlased on teinud üleskutse oma metsaomanikele oma metsi majandada. Kas Eesti Vabariigi valitsus võiks ka sellise üleskutse teha, et tuleks oma metsi majandada ja seeläbi rohkem

Ja kui nüüd vaadata, miks see pelletite mure on, siis see mure on mitmetahuline. Kui me räägime puhtalt energiast, siis esiteks, see puit läheb Eestist välja ja teiseks on murekoht see, et kuna seda tarbitakse justkui taastuvenergiana seal, kuhu see läheb – Taanis ja Hollandis –, siis taastuvenergia eesmärkide saavutamisel see läheb seal kirja, kuigi see on meie puit. Nii et tegelikult seal on mitu murekohta lisaks

väga palju tähelepanu pöörama. See tähendab seda, kuidas me puitu väärindame, mida me puidust teeme, kuidas me saame seda protsessi suunata. Aga see tähendab ikkagi ka metsaomanikega koostööd selles osas, et metsaomanikud

Sellele vastab peaminister Kaja Kallas, teemaks on Eesti-Vene kaubandussuhted Ukraina sõja tingimustes. Paul Puustusmaa, palun! Suur tänu, hea juhataja! Austatud peaminister! Iseenesest loomulikult ei saa alahinnata seda positiivset

Aga samas me teame ka seda, et meil on riigiettevõte Eesti Raudtee, kelle kaubaveoharus opereerib selline ettevõte nagu Operail. Ja Operailil on omakorda tütarettevõte Operail Leasing, kes liisib kaubavaguneid välja. Viimase aastaaruande kohaselt on Operail Leasingus kinnitatud, et kaubavagunite omanikel on 12 000 vagunit läinud nii‑öelda ringlusse, millest 2000 opereerib küll siin Euroopa Liidus, aga 10 000 väidetavalt Venemaal ja Valgevenes. Kas riigil on ülevaadet, kui palju me teenime selle pealt? Kas riigil on ülevaadet, mida need vagunid teevad?

ettevõtted Eestis õppisid, et seda riski ei tasu võtta. Aga jah, paraku tõesti Kadri Simsoni ajal see vagunite liisimine

Lugupeetud peaminister! Tulenevalt eelmistest küsimustest mul on üks selline ettepanek. Kas me peaksime kasutama sõna "lageraie"? Lageraie paneb aluse uuele metsale, võib-olla kasutaksime edaspidi sõna "uuendusraie"? Oleks ehk natukene täpsem termin.

Seda ei ole. Need sektorid, kes toimetavad Venemaaga – pigem on tegu sellega, mis sealt tuleb. Eriti Valgevenest tulevad väetised näiteks on üks selline asi, mis on sanktsioonide all, ja

puidu sissevedu on vähenenud 20%. Kaupa ennast puudutavad väga vähesed sanktsioonid, tegelikult sanktsioonid puudutavad transporti

laevad on sanktsiooni all, kaup ei ole. Samas kütus on kaubana sanktsiooni all ja see tähendab seda, et seda kütust ei tohi kasutada. Ka väetised on kaubana sanktsiooni all ja sel on mõju nendele sektoritele, kes seda kasutavad.

Eesti Energia tegevus. Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! Eesti Energia on elektriturgu valitsev ettevõte ja kindlasti on nõuded temale suuremad kui mõnele väikeettevõttele. Samal ajal on ettevõtte aktsiate hoidja riik ja see seab tegelikult ettevõttele veel suurema vastutuse ühiskonna ees. Kui eelmise aasta lõpus

Hindade erinevused võivad olla kümnetes kordades, nii et on tõesti väga erinevad hinnad.Paljud võtsid selle nõu teada ja asusid selles valguses tegutsema. Selleks olid head võimalused loodud aastal 2017, kui majapidamistesse paigaldati kaugloetavad arvestid. Paraku on nüüd selgunud, et arvestid vahetati välja, aga pakettide vahetust, mis oleks pidanud sellega kaasnema, ei ole tehtud. Selline segadus puudutab umbes 70 000 majapidamist, kui meediat uskuda. Nii on Eesti Energia teeninud alusetult miljoneid eurosid inimestelt, kes optimeerisid heas usus oma elektrienergia tarbimist. Kuidas te seda kõike kommenteerite? Mis signaali see annab ühiskonnale? Kuidas selline käitumine mõjutab säästlikku tarbimist ja mida te kavatsete selle probleemi valguses ette võtta? Keit Pentus-Rosimannus, palun! Keit Pentus-Rosimannus, aitäh selle küsimuse eest! Igal juhul on see nii, et Eesti Energiale laienevad teatud mõttes kõrgemad ootused, millele tuleb suuta vastata, sest tegu on riigile kuuluva ettevõttega. See konkreetne, et olukord, mida te kirjeldasite, oli minul värskelt teemaks ettevõtte juhtkonnaga sellel esmaspäeval, kui toimus uues koosseisus uus nõukogu. Ma seal ka osalesin ja pärisin aru, kuidas selline olukord sai tekkida, ja võib-olla olulisem veel oli sõnum, et see tuleb korda teha. Loomulikult tuleb korda teha! Eesti Energia on praeguseks avalikult vabandanud kõikide nende klientide ees, keda see puudutanud on. Hea, et see vabandus tuli, veel parem, kui see oleks tulnud oluliselt kiiremini. Aga tõesti, veel kord: kõige olulisem on, et asi saaks korda tehtud. See olukord iseenesest kujunes põhjusel, et kui 2013. aastal elektriturg avanes, siis tõepoolest, nagu te ka oma küsimuses viitasite, ei olnud veel kaugloetavaid tunnipõhiseid elektriarvesteid üldiselt kasutusele [võetud]. Osas kohtades need oli ka kasutusele võetud, aga ütleme nii, et see projekt ei olnud lõpuni jõudnud, kõikidesse tarbimiskohtadesse ei olnud neid paigaldatud. Ja see tähendab, et sel ajal oli tarbijatel võimalus sõlmida küll börsipakette, aga need arvestasid päeva ja öö keskmise börsihinnaga. Ja kui nüüd 2017. aastal mindi kaugloetavatele arvestitele üle, siis on hulk kliente, kes muutsid oma lepingud ka ära, aga mitte kõik. Tõepoolest, oli väga palju neid, kelle lepingud sel hetkel jäid muutmata ja kes tõenäoliselt avastasid selle, et leping on muutmata, nendel aegadel, kui oli põhjust väga põhjalikult hakata jälgima, mida börsihind teeb ja kuidas ta tunni kaupa kõigub. Eesti kõigub. Eesti Energia on lubanud kiiresti kõikide nende klientidega, kellel veel lepingud muutmata on, ühendust võtta ja see tehakse korda. Ma loodan, et see toimub esimesel võimalusel ja see olukord laheneb

sama.Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on ütelnud, et sellised kauplemisvõtted on Euroopa Liidus keelatud ja saab tõstatada küsimuse, kas kasutati eksitavat kauplemisvõtet. Küll aga ei saa Eesti Energiat süüdistada, sest ta on vanade pakettide müümise nüüd juba praeguseks lõpetanud.

Nüüd, mis puudutab selle olukorra lahendamist, kas see peaks toimuma kuidagi automaatselt – ma ikkagi arvan, et oluline on, et klient seda otsust kaalutledes saab oma otsuse teha, et talle pakutakse võimalust minna üle uuele paketile. Aga otsuse tegija peab ikkagi olema klient ja ta peab kaaluma läbi, kas see on tema konkreetset tarbimist arvestades mõistlik

käib jooksvalt ja kohe praegu ja kiiresti. Aga tõepoolest, otsused tuleb teha tarbijatel endil. Kuidas käituda nende klientidega, nende tarbijatega, kelle puhul on selge, et nende jaoks oli see praegune lahendus kahjulikum,

Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi üheksanda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Anti Poolamets, vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on inflatsiooni ohjeldamine. Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Lugupeetud peaminister! Me saime äsja signaali, mis peaks meid kõiki murelikuks tegema, teid ka kindlasti: inflatsioon on juba kahekümne [protsendi] peal ja oleme esikohal. Ma esimeste küsimuste juures kuulasin teie vastuseid ja jäi kõrva, et me peaksime elektrit vähem tarbima ja nii edasi. Seega jääb mulje, et me ikkagi saame väga vähe teha hindade stabiilsuse tagamiseks ja inflatsiooni allasurumiseks. Aga samal ajal näiteks Poola alandas kütuseaktsiisi, ka Saksamaa minu andmetel alandas kütuseaktsiisi. Mõned riigid kasutavad küll üsna usinalt meetmeid, et inflatsiooni alla suruda.

Mida me saaksime suures pildis teha? Ehk teises küsimuses saan täpsustada. Aitäh, palun! Aitäh! Kõigepealt, te olete teinud ettepaneku suurendada riigi kulutusi ligi 300 miljoni euro võrra aastas. See tähendab seda, et

Poola tõepoolest alandas aktsiisi isegi allapoole sellest miinimummäärast, mis Euroopas on lubatud. Ja mis juhtus? Jah, kõigepealt

sootuks 3,3%. Kümne aastaga on Eesti keskmine brutopalk kasvanud 84,5%, nii et tegelikult tarbijahinnaindeks ehk hinnad, inflatsioon ei ole nii palju kasvanud. Sellel, et viimastel kuudel ja aasta on olnud väga raske, on erinevad põhjused. Ma juba vastasin, kust see kõik on tulnud. Kui me vaatame ka puhtalt tarbimist, siis reaaltarbimine on kasvanud 8% ja nominaalne tarbimine kasvab ka 20%. See ei ole loogiline: kui hinnad lähevad üles, siis peaks

Hea on kuulda, et te kiidate majanduskasvu. Minu meelest selle majanduskasvu seeme pandi [mulda] just eelmise valitsuse majanduspoliitikaga. Need mõjud ei ole nii kiired, et poole aastaga on tagajärjed [näha]. Ja üks meede oli just aktsiiside alandamine,

selle terminiga ma ei saa kuidagi nõus olla, sest lastega pered on ju rõhuv enamus. See ei ole kindlasti kitsas seltskond. Pakutud meede aitaks inimestel selle rekordilise hinnatõusuga lihtsalt

Kui te vaatate rahandusseisu Euroopas tervikuna, siis pilt on igal pool probleemne. Millist nõu te Euroopa Keskpangale annaksite? Rahatrükk on ju käinud aastaid. Inflatsioon on tõepoolest

ohje pingule tõmmanud. Midagi peab tegema, see ei saa kesta lõputult. Me mäletame eurotsooni minnes, kui tähtis oli hindade stabiilsuse tagamine. See oli peamine sõnum. Aitäh vastuse Jaa, väga õige osundus. Tõesti, inflatsiooni algpõhjus on see, et sul on liiga palju raha ja liiga vähe tooteid või teenuseid ning sellepärast hinnad lähevad üles. Ja tõesti, makromajanduslikult öeldakse, et on kaks tööriista, mida saab kasutada. Üks on intressimäärade tõstmine, et raha ei oleks nii palju turul, ja teine on eelarvete kokkutõmbamine ja igasuguse täiendava raha turule tuleku piiramine, sest see on probleemi üks alge. Jah, ma tean, et Euroopa keskpangad seda arutavad, ja rahandusminister ilmselt saab sellest võib-olla erinevate küsimuste

lahti. Kui ma olen käinud kohtumas erinevate Eesti ettevõtjatega, siis väga paljud on rääkinud, et COVID-i ajal läks neil väga hästi. Ja ka sellel põhjusel, et Euroopas olid nii karmid COVID-i piirangud, et tehased olid kinni, inimesed ei tohtinud tööl käia ja toodang jäi tootmata. See tähendas seda, et meie ettevõtted, kes samal ajal töötasid, said endale tegelikult ka suurema turuosa. Aga nüüd on kõik muud tehased hakanud

Nii et see on olnud tõesti üks suur põhjus. Aga nüüd inimeste aitamisest. Minu viide oli sellele, et ikkagi see suurem sellisel kujul toetamine tähendab seda, et peavad olema ka katteallikad. Ja kui te ühelt poolt tahate öelda, et et kütuseaktsiisi või käibemaksu tuleb alandada, siis see tähendab ju riigieelarvesse väiksemaid laekumisi, mis omakorda tähendab seda, et raha, mille abil aidata neid inimesi, kes abi vajavad, on veelgi vähem. Kui te otsustate siin läbi suruda ligi 300 miljoni eurose täiendava kulu aastas, siis see tähendab seda, et kõik muud mõtted tuleb ära unustada. Lihtsalt ei ole raha. Nii et ma kutsun teid üles võtma oma allkirjad sellelt eelnõult tagasi ja

nii nagu te teate, Riigikogus on matemaatika 101 piires ja selge on see, et valitsuse moodustab see, kes saab kokkuleppe kes saab kokkuleppe selles osas, et selle taga on vähemalt 51 häält siin Riigikogus, vähemalt 51 saadikut. Ja tõesti, kui valitsus on on moodustatud, siis on koalitsioonileping ja koalitsioonilepingus on punktid, mille eest valitsus seisab. Ning tõesti on tekkinud selline olukord, kus koalitsioonipartner on Jüri Ratase juhtimisel läinud kokkulepet otsima pigem väljaspool koalitsiooni, mis tähendab seda, et jah, sellisel kujul seda koalitsiooni enam ei ole. See on selge pärast seda sammu, mis meie koalitsioonipartner ette võttis. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi kümnenda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Peeter Ernits, vastab rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja teema on kulutused energiale. Peeter Ernits, palun!

LNG‑võimekuse loomiseks kulutada on võimalik, siis värskelt on vastu võetud lisaeelarve, milles on kuni 30 miljonit eurot ette nähtud selleks, et LNG‑võimekus tekiks. Aga see on tõepoolest "kuni". Ja see on seotud eelkõige sellega, et kui renditakse laev ja kulusid tuleb kanda ühisettevõttel, mis on moodustatud Eesti ja Soome vahel, siis need kulud oleks võimalik sellest katta. See ei puuduta täiendavalt neid otsuseid, mis erainvestor on otsustanud teha. Nii et lisaeelarves on kuni 30 miljonit selleks, et LNG‑võimekus Eestis tekiks. See on parlamendi poolt üsna värskelt heaks kiidetud.